Prelazim na sljedeću točku dnevnog reda. 16. i 17. točku predlažem da objedinimo. To je … - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, predlagatelj

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Zahvaljujem.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

O čemu se zapravo radi? Radi se o pitanju s jedne strane da se propišu kaznena djela koja bi trebala osigurati da se nezakonitost I nepravilnost i prekršaji, kaznena djela ili ako hoćete protuzakonite radnje koje su učinjene u privatizaciji i pretvorbi napokon procesuiraju s jedne strane. I s druge strane, da se predložene odnosno zakon, Kazneni zakon osigura efikasniji progon gospodarskog kriminaliteta općenito uzevši u skladu sa standardima Europske unije s acquis communautaireom a na kraju krajeva i sa poglavljem sedam Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je ovaj Sabor donio, ratificirao i na kraju krajeva potpisao zajedno sa Drugo što bi željeli posebice naglasiti u vezi s ovim pitanjem jeste da je činjenica da čitav niz nemogućnosti procesuiranja odgovornosti za protupravne radnje koje su se dogodile pa i kaznena djela u oblasti pretvorbe i privatizacije su posljedica između ostaloga kratkih zastarnih rokova koje su iscurili ili koji protječu i koji praktički omogućuju da se legalizira nešto što nije uopće prihvatljivo. Ovdje odmah usputno napominjem, po nama potpuno je neprihvatljivo se ne razumije./… pokreće pitanje odgovornosti sa aspekta političke, moralne i sa bilo kog aspekta kada je u pitanju protupravnost i osobito kad se radi o prekršajima i kaznenim djelima za bilo koju sferu društvenog života pa tako i za pretvorbu i privatizaciju. Još je neprihvatljivije dodatna situacija da se ne poduzimaju pravne radnje i ne stvore pravne pretpostavke za oduzimanje imovine koja na nezakoniti način stečena bez obzira da li se radi o zloupotrebi zakona koji ima samo nemoralni karakter, prijestup, prekršajnu ili kazneno-pravnu odgovornost. Mi smatramo da je to jednostavno nedopustivo i u tom kontekstu u tom kontekstu je posve jasno da je to i u odnosu na naš Ustav zapravo nedopustivo i da bi trebalo sukladno Ustavu poduzeti se radnje. Naime, posve je jasno u tom dijelu nije moguće zanemariti ustavnu odredbu članka 16. koji kaže da slobode i prava čovjeka se mogu ograničiti zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Postavljamo pitanje kako utiče na javni moral činjenica da se na nezakoniti način koji je utvrdila Državna revizija revidirajući subjekte pretvorbe i privatizacije da je više od 95% to učinjeno na nezakoniti način među kojima se nalaze i takvi oblici nezakonitosti koji imaju karakter kaznenih djela. Prema tome, mi smatramo da je nužno ne samo donijeti izmjenu i dopunu Kaznenog zakona koji će otvoriti mogućnost procesuiranja i utvrđivanja kaznene i druge odgovornosti za ovakve zloupotrebe i nezakonitosti nego i donijeti i drugi odgovarajući propis koji će napokon ove nezakonitosti u sferi pretvorbe i privatizacije zapravo sankcionirati, obeštetiti društvenu zajednicu jer je to suprotno javnom moralu, jer to vrijeđa prava drugih ljudi odnosno građana Republike Hrvatske. I na kraju krajeva, to je suprotno pravnom poretku Republike Hrvatske a osim toga i temeljnim vrijednostima Ustava Republike Hrvatske na kojima počivaju ustavne vrednote kao što su jednakost, zatim socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva itd. Dakle, neophodno je potrebno pristupiti zakonodavnom reguliranju ovoga pitanja. Jedan od oblika tog reguliranja je između ostaloga i potreba izmjene i dopune Kaznenog zakona. Zbog toga mi smatramo da zastare progona i procesuiranja, da su one dovele do raširenog shvaćanja kod građana, da svi nisu pred zakonom prvo jednaki. Zatim, kod njih je ozbiljno poljuljana vjera u državne institucije da su se voljni i kadri obračunavati sa raznovrsnijim kriminalitetom, posebice gospodarskim koji je mnoge obitelji zaveo u crno i naštetio hrvatskom gospodarstvu i ugledu naše zemlje a …/Govornik se ne razumije./… na planu poštivanja …/Govornik se ne razumije./… građanskog morala i na kraju krajeva poslovnog uspjeha. Nakon što je Državna revizija, ponovno podvlačim, završila posao, opsežan posao revizije pretvorbe i privatizacije samo po sebi se logično nameće pitanje omogućavanja tijelima državne represije da odrade svoju zadaću i sankcioniraju one nezakonitosti koje predstavljaju kriminalno djelovanje. Poštovane kolegice i kolege, postavljamo ponovo pitanje tko ima pravo u Republici Hrvatskoj zažmiriti nakon nalaza Državne revizije koja je utvrdila da više od 95% privatizacije i pretvorbe obavljeno na nezakoniti način? Tko ima pravo prijeći preko te činjenice? I na taj način omogućiti da se zapravo legalizira, protekom vremena legalizira nezakonito stečena imovina. Postavljamo vrlo ozbiljno pitanje i u tom pogledu tražimo da se poduzmu odgovarajuće mjere. Zato između ostaloga predlažemo izmjenu i ovoga zakona. Naravno, kad je u pitanju o kojim se radnjama radi onda valja podsjetiti da je najveći dio tih radnji prekrio val zastare, da je dio predmeta koji se već vode ili se trebaju voditi pred kaznenim pravosuđem zapravo u zastari mi postavljamo pitanje i tražimo da se produže rokovi zastare da bismo praktički mogli osigurati utvrđivanje ovakvog oblika odgovornosti i da se to pitanje definitivno razriješi, između ostaloga ne samo kao konkretni oblik nezakonitosti pa i kaznenih djela nego između ostaloga i kao …/Govornik se počiva i vraća oblici mita i korupcije koji se kod nas razvijaju nepotrebno i prevelikom brzinom u odnosu na ova pitanja. Ja bih htio podsjetiti još nešto. Mi smo 2003. godine imali situaciju kada smo na temelju rada stručne grupe pri Ministarstvu pravosuđa koje je vodio uvaženi doktor profesor Petar Novoselac u noveli Kaznenog zakona također sačinili određene moderne inkriminacije po uzoru na njemačko pravo koje su bile vrlo slične ostalom europskom pravu. Posebno je važno napomenuti tadašnje mišljenje struke da je došlo do izražaja u izvješću o radu državnih odvjetništva u kaznenim predmetima u svezi pretvorbe i privatizacije koje je podnešeno Hrvatskom saboru. Ti kazneni, nova kaznena djela koja su se predložila predložila između ostaloga su obuhvaćena i ovim Prijedlogom izmjena i dopuna zakona i mi u tom pogledu želimo da se ovaj zakon raspravlja. Predložili smo ga bili po hitnom postupku jer je u njemu bilo prevelike rasprave u našoj javnosti, ali nažalost nismo uspjeli dobiti hitni postupak no suglasni smo se da se onda makar rasprava provede u prvom čitanju. Dopustite odmah da podsjetim o kojima se novim kaznenim djelima radi? Kao što vidite u članku 6. gdje se dodaje novi članak 294.c. se zapravo uvodi jedno novo kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja ili kako se to kaže zloupotreba povjerenja odnosno novo kazneno djelo zloupotrebe povjerenja predlaže se po uzoru na kazneno djelo nevjernosti u njemačkom, austrijskom i švicarskom kaznenom pravu gdje je ono ključno gospodarsko kazneno djelo kojim se prvenstveno obuhvaća kriminalitet upravljačkih struktura u trgovačkim društvima. Njime se zamjenjuje postojeće kazneno djelo zloupotreba položaja i ovlasti ako ga čine odgovorne osobe, koje je pogrešno svrstano među kaznena djela protiv službene dužnosti, a zbog niza pravno-tehničkih manjkavosti trpi i ozbiljne kritike u sadašnjem Kaznenom zakonu. Pored toga ono obuhvaća i dosadašnja kaznena djela zloupotrebe i povjerenja iz članka 227. nesavjesnog i gospodarskog poslovanja 291., zloupotrebe ovlasti u gospodarskom poslovanju 292. i sklapanje štetnog ugovora. Zapravo počinitelj je označen općenito kao tko? No tko, to će u prvom redu biti odgovorne osobe. Tko su to tko? Odgovorne osobe u gospodarstvu, članovi uprava dioničkih društava, direktori društva s ograničenom odgovornošću, članovi nadzornih odbora i ostale osobe kojima je povjerena briga o tuđoj imovini odnosno briga ili odvjetnik koji zastupa pojedinu firmu. Bitno je da je kazneno djelo zloupotrebe povjerenja više ne ograničava na privatni sektor. zloupotrebe, djelu zloupotrebe položaja i ovlasti koje se kao odnosilo na društveni sektor. Jer je to razlikovanje relikt bivšeg zapravo pravnog sustava iz socijalističkog vremena i zbog toga mi smatramo da je potrebno ovo novo kazneno djelo uvesti u kaznenu, kaznenu, zakonodavstvo Republike Hrvatske. Naravno opis samog djela ste dobili u prilogu. Drugo kazneno djelo koje uvodimo jeste kazneno djelo kršenja Zakona o sudskom postupku kojim se predlaže zapravo razrada članka 121. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske. Prema toj odredbi suci i suci porotnici čine kazneno djelo kad krše zakon. Takva ponašanja mogla su se i do sada podnvesti pod opće kazneno djelo tzv. zloupotrebe položaja i ovlasti iz članka 337. no kako se radi o osjetljivoj materiji koja zadire u pitanje neovisnosti sudbene vlasti uputno je odgovornost sudaca propisati posebnom odredbom zakona kako to uostalom čine i neki drugi pravni sustavi primjerice i njemački kazneni zakon. Predloženo kazneno djelo nije ograničeno na suce i suce porotnike kao počinitelje nego obuhvaća i državne odvjetnike i njihove zamjenike koji sudjeluju u sudskom postupku u kome mogu postupati u korist ili na štetu jedne stranke. Također se kazneno djelo ne ograničava samo na donošenje odluke nego obuhvaća i vođenje postupka a za postojanje kaznenog djela nužno je ali ne i dovoljno da odluka objektivno predstavlja kršenje zakona nego se traži i da počinitelj postupa s ciljem da jednoj strani u postupku pribavi korist ili nanese štetu tj. kazneno djelo se može počiniti s izravnom namjerom. I naravno dajemo posebnu odredbu u članku 9. kojim predlažemo da zakon stupi na snagu danom objave u Narodnim novinama a sukladno članku, Ustava, članku 89. Ustava smatramo da postoje osobito opravdani razlozi, da nema potrebe za dužim «vacatio legisom». Zašto? Zato što svakim danom protiče sve više i više vremena i sve više i više ovakvih djela pada u zastaru. U isto vrijeme se ne postupa po progonu za ovakva djela čime se zapravo nanosi dodatna šteta Republici Hrvatskoj, njenom gospodarskom i socijalnom prosperitetu. Ali i ono što je osobito važno njenom unutrašnjem i vanjskom političkom ugledu. I isto valja reći da smo sukladno predloženim novim kaznenim djelima o kojima sam malo prije govorio i produžetku zastare predložio da se brišu

društveni sektor kad je u pitanju zloupotreba ovlaštenja zapravo više nema potrebe da opstanu jer je to sve obuhvaćeno kroz ovo kazneno djelo o kojem sam malo prije šire govorio. Iz svih tih razloga mi smatramo da se radi o prijedlogu zakona koji nije samo temeljni ili jedan od temeljnih zakona Republike Hrvatske nego se radi o vrlo aktualnom Prijedlogu zakona kojim se trebaju ostvariti gospodarski, socijalni interesi Republike Hrvatske. Kojim se treba stvoriti preduvjeti da se nepravde i nezakonitosti koji su izvršeni u privatizaciji i pretvorbi procesuiraju i sankcioniraju i koji se treba omogućiti da napokon svi građani u Republici Hrvatskoj pred zakonom za svoja djela budu jednaki. Ne može se dozvoliti da u Republici Hrvatskoj neki očigledno na osnovu nalaza državne revizije na protuzakoniti način su sudjelovali u pretvorbi i privatizaciji, da su stekli ogromnu imovinu i da za taj dio ne samo zadrže tu imovinu nego uopće ne odgovaraju. Mi tražimo i da se te imovine, da vrate tu imovinu odnosno da im se oduzme ili protuvrijednost za tu imovinu i da se procesuiraju i da budu odgovorni srazmjerno djelu koje su u takvom dijelu počinili. Ako se radi o prekršajnoj prekršajna odgovornost, ako se radi o prijestupu prijestupna, a tamo gdje se radi o kaznenim djelima kaznena odgovornost i da se u tom pogledu je ovaj Parlament dužan ako nitko drugi, mi smo dužni kao najviše zakonodavno tijelo i kao predstavničko tijelo građana stvoriti preduvjete da se ovakva nepravda koja se dogodila u ovih 15 godina napokon počne ispravljati i ispravi u Republici Hrvatskoj u interesu svih nas, a osobito generacija koje dolaze iza nas jer zapravo dok se to ne ispravi stalno će postojati točka socijalnog sukoba i napetosti između onih koji se osjećaju prevarenim i koji su dovedeni u situaciju da su bili nejednaki u odnosu na zakon u odnosu na one koji su na nezakoniti način stekli svoju povoljniju poziciju i obogatili se na štetu svih na nezakoniti način. Hvala lijepo. Hvala. Drugi predlagatelj zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Odbori? Ne.